što znate, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Kao

ove što pišu ove pripreme da malo prilagode jeziku, da svi mogu da vas razumeju.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 184 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u načelu.Molim

načelu.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje, naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

postoje naročito opravdani razlozi za stupanje na snagu zakona u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo sada glasanju o Predlogu zakona, u

187, za - 185, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.Tačka

dva.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KFW Frankfurt na Majni po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II) u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanja.Ukupno

(tačke od 3. do 6. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Treća tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – ozelenjavanje javnog sektora“, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država, u celini.Molim

187, za - 186, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Peta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji, u celini.Molim

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 3. februara 2021. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanja.Ukupno 186, za - 183, nije glasalo troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključaka.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Trećeg vanrednog zasedanja i želim da vas obavestim da sledeće nedelje počinje redovno zasedanje. Zakazao sam sednicu za utorak, 2. mart, sa dve tačke dnevnog reda: Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije za projektni zajam – infrastruktura u kulturi

Hvala.